Vladimir (HDZ)** Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dajem Hrvatska akademija za znanost i umjetnost. Hrvatska akademija za znanost i umjetnost predložila je ovu odluku na temelju članka 6. Zakona o Hrvatska akademija za znanost i umjetnosti. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

Pred vama je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatska akademija za znanost i umjetnosti koja je rađena s obzirom na obvezu koju je odredio osnivač Hrvatski sabor izmjenom Zakona o Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost. I mi smo zapravo učinili tri izmjene. Ja ću reći ukratko o čemu se tu radi. Prvo, kod izbora članova suradnika isključeno je da su u pravilu mlađi znanstvenici, jer to tako kaže zakon. Drugo, kod izbora odnosno kod daljnjeg reizbora članova suradnika u skladu sa zakonom sada je predviđeno da je reizbor samo nakon 10 godina, nakon toga članstvo postaje trajno, doživotno što to tada nije bilo. I konačno treća izmjena po kojoj su mandati svih koji djeluju u predsjedništvu Hrvatske akademije za znanost i umjetnosti umjesto tri godine sada 4 godina to znači predsjedniku, potpredsjedniku, glavnim tajnicima, tajnicima razreda i zamjenicima tajnika razreda. To je evo sve što smo učinili postupajući točno po onome što je zahtijevano zakonom. Tako da ako se potvrdi ova izmjena Statuta, a mi predlažemo, onda bi Statut akademije u potpunosti bio suglasan sa Zakonom o Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu predsjednik odbora uvaženi Petar Selem. Izvolite.

Odbor je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama raspravio kao matično radno tijelo. U uvodnom dijelu podnositelj prijedloga istaknuo je da se odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske akademije za znanost i umjetnosti Statut akademije usklađuje sa Zakonm o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatska akademija za znanost i umjetnosti uostalom što je gospodin akademik već i kazao. Dakle, predmetno usklađenje tehničke prirode, a odredbe i navedeni propisi usklađuju se na način da se članstvo u akademiji uz počasne, redovite i dopisne članove uvršteni su i članovi suradnici. Trajanje mandata članova predsjedništva akademije sa tri produženo na 4 godine i zatim je članstvo članova suradnika postalo doživotno ponovnim izborom 10 godina nakon U raspravi članovi odbora iznijeli su određene primjedbe i prijedlog. Mišljenje članova odbora da bi izmjene Statuta možda trebalo iskoristiti i za osnivanje razreda za prikazbene umjetnosti, filmsku i kazališnu kao što je to akademiji već drugi put bio predložio Hrvatski sabor zaključno od 5. studenog 2010. U raspravi je također izraženo uvjerenje da će nova uprava akademije biti otvorenija za proširenje djelatnosti. Nakon rasprave odbor je većinom glasova 5 za i tri suzdržana, odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak. Prihvaća se donošenje Odluke o potvrđivanju izmjeni i dopuni Statuta Hrvatske akademije za znanost i umjetnost. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Najprije su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče HRvatske akademije. Evo pred nama je gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici pred nama je donošenje jedne vrlo kratke izmjene i dopune Statuta Hrvatske akademije za znanost i umjetnost. Naime, potrebno je usklađivanje Statuta Hrvatska akademija za znanost i umjetnost sa Zakonom o Hrvatska akademija za znanost i umjetnosti. Zapravo izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost jasnije se formira tko su članovi akademije tj. kategorija članstva. U tom pogledu mijenja se članak 22. stavak 2. Statuta koji sada glasi ovako: "Članovi akademije su redovi, počasni, dopisni i suradnici", dakle 4 kategorije. Isto tako ovom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatska akademija za znanost i umjetnost mijenja se i članak 23. i to stavci 1. i 2. pa sada glase ovako Oni jasnije određuju tko se bira za člana suradnika, naime, za člana suradnika bira se znanstvenik ili umjetnik državljanin Republike Hrvatske čiji su dostignuća na području znanstvene ili umjetničke djelatnosti opće poznata i koji će surađivati na određenom području djelatnosti Akademije. A u članku 2. članstvo članova suradnika ostaje doživotno ponovnim izborom nakon 10 godina od prvog izbora. Eto time je mala nejasnoća koja je bila na crti postojeći statut i Zakon bila otklonjena. Isto tako došlo je, kao što smo već čuli do još jedne male promjene a to su dužina trajanja mandata dužnosnika akademije koja se s tri premjestila na 4 godine to je nekako Hrvatska i opće Europska praksa i to mi podržavamo u krugu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice. I još imamo neke detalje koji su se u raspravi javljali, ovdje ću istaknuti jer je upravo osnivač Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti već dva puta uputio Hrvatskoj akademiji na razmatranje donošenja u članku 9. Statuta imamo razrede Akademije gdje ih ima 9, a Hrvatski sabor kao osnivač smatra da bi trebalo i sljedeći 10. razred donijeti a to je razred za Prikazbene umjetnosti to je film i kazalište, jer se smatra da Hrvatska akademija umjetnosti kao jedna najviša ustanova u znanosti trebalo bi pokrivati sva područja, to je bilo već predloženo pa možda u sljedećim promjenama se to usvoji, tako imamo razred za društvene znanosti, razred za matematičke, fizičke, kemijske znanosti, razred za prirodne znanosti, razred za medicinske znanosti, razred za filozofske znanosti, razred za književnost,razred za likovne umjetnosti, razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, razred za tehničke znanosti, za tehničke znanosti, i predlaže se još na razmatranje prikazbene umjetnosti tj. film i kazalište. S obzirom da je dva puta bio takav prijedlog iz ovog Visokog doma, možda se to nađe na sljedećim odlučivanjima. U tom pogledu neću dužiti već podržati u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice donošenja prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zahvaljujem prelazimo na pojedinačnu raspravu. Imamo jednu prijavu, uvaženi zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. **Flego, Naime, ja smatram da su promjene Statuta prilika za svojevrsnu redefiniciju onoga što se Statutom regulira. Bilo da je riječ o načinu djelatnosti, bilo da je riječ o sadržaju djelatnosti. Mi smo u nekoliko navrata u ovoj instituciji imali primjedba na rad akademije i nadali smo se da će one biti uvažene, pa smo jednako tako očekivali da će ovom prigodom promjenom statuta neke od njih biti uvažene i unesene u Statut. Nama, je gospodine potpredsjedniče Akademije sasvim jasno da ste vi dio nove uprave, s obzirom da je nova uprava, s obzirom da se snalazi, s obzirom da svaka nova garnitura ima barem 100 dana za uvođenje i samouvođenje, mi ćemo prihvatiti i ovakve tehničke promjene Statuta ali uz jednu nadu da ćete više čuti i slušati naše primjedbe, one su dobronamjerne, pa i kada su kritične one su dobronamjerne. Da će biti puno više mladih u Akademiji, da će se Statuti Akademije revitalizirati i aktivirati, da će HAZU biti mnogo prisutnija u javnosti pogotovo u kriznim situacijama, da će publikacija Akademije biti mnogo dostupnije nego što je u užem krugu ljudi pa i putem elektroničkih objavljivanja, a ne samo onog što se veli hot copy. U toj nadi ćemo mi prihvatiti ovaj Statut ali jednako tako kao što je moj prethodnik kazao a gospodin predsjednik Odbora napomenuo malo nas čudi i brine da odluka vašeg osnivača o osnivanju novog razreda prikazbenih umjetnosti je naišla na odbijanje i gotovo ignoranciju. Naime, ja mislim da Akademija jest i mora biti autonomna, ali bi bilo optimalna kada bi jedna takova institucija odbija prijedlog svog osnivača barem kaže razloge zašto je tome tako. Ja naravno akademiji i svima nama želim puno uspjeha u radu, mi ćemo prihvatiti ove vaše prijedloge o promjeni statuta ali molim vas nemojte zaboraviti ove naše nade i u nekoliko navrata izrečene prijedloge. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani profesore BArbić. Kolega Flego rekli ste i spomenuli da mora Akademija biti samostalna, mislim da je to rečeno u smislu što normalno svatko od nas podržava kao takav, sigurno da su ovakovi dokumenti i promjene ovakvih dokumenata kao što je ovaj Status mogućnost da se reguliraju neke stvari koje će danas sutra onemogućiti dileme i ono što se dešava često puta u javnosti, a bilo je određene diskusije, kako i na koji način neki stručnjaci se primaju Akademije, odnosno ne primaju. Druga stvar je isto ovo što ste spomenuli pitanje svih onih koji po svojim vokabularu, svome nekako pripadaju tom društvu, i mogli bi biti u akademiji u zajednici te naše Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i mislim da to treba uvažavati a posebno ako je to od strane kako je ovdje predloženo, od strane Hrvatskoga sabora i ovaj razred koji je i predsjednik danas Odbora spominjao već drugi puta da ovaj Hrvatski sabor kao takav potiče. u toj situaciji mi koji raspravljamo i Sabor kao takav očekuje da uz svu onu samostalnost koju ima ova Akademija, da isto tako se uvažaju i razmatraju određeni prijedlozi koji dolaze iz ovoga područja. Hvala lijepo. izvanjski gledano mi smo imali dojam da se dosta često prilikom izbora članova ne biraju najbolji, premda vas i Zakon i Statut na to obvezuje, od samog početka najbolji muži su trebali biti članovi Akademije. bilo je boljih koji nisu bili izabrani. Dakle i to je jedan od elemenata naše brige i nade da će se to ubuduće popraviti sa novom upravom. Inače nemam drugo ništa dodati. Evo samo to. Hvala vam lijepo. Uvaženi profesor doktor Jakša Barbić, potpredsjednik HAZU. Izvolite. **Barbić, Jakša** Uvaženi zastupnici, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti osnovana je od strane ovog organa prije 150 godina i mi apsolutno respektiramo mišljenje koje ovaj osnivač ima i potrebno je da se o stvarima koje se ovdje iznesu u Akademiji rasprave. Vi ste kolega Flego rekli 100 dana. Ne, mi smo 30 dana u funkciji i već smo krenuli, prema tome ne tražimo 100 dana. U našem programu su dva pitanja koja su izuzetno važna i koja se tiču ovoga što ste vi danas ovdje govorili. Mi ćemo otvoriti raspravu u Akademiji o dva vitalna pitanja. Prvo, unutrašnja organizacija Akademije, ja vam ništa ne mogu reći jer Akademija je jedno tijelo koje će o tome raspraviti, ali mi ćemo to pokrenuti i drugo je pitanje način izbora članova u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Mi smo međutim tu vezani zakonom koji je donio Hrvatski sabor. Ja ću vam samo reći jedan detalj iz tog zakona i mi ćemo o tome vrlo ozbiljno otvoriti raspravu da vidimo da se to promijeni. Prijedlog za izbor članova Akademije može doći iz redova razreda ili iz redova institucija izvan Akademije, ali u Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti stoji i mi smo to morali staviti u naš statut, da nijedan prijedlog ne može doći na skupštinu koji ne prođe razred. E sad vi, mi smo tu vezani vašom normom. Mi ćemo u Akademiji vrlo ozbiljno o tome razmotriti, raspravu ćemo otvoriti vrlo brzo i ako se pokaže potreba mi ćemo ići s jednim prijedlogom da sugeriramo da se naprave stanovite izmjene, ali ja vam ništa ne mogu reći budući da sam ja samo potpredsjednik Akademije. Kao član nove uprave Akademija je mnogo šire od toga i mi ćemo, ali ono što vam mogu obećati ova će uprava tu raspravu otvoriti jer mi smo to u naš program stavili. Što se tiče rada Akademije ja ću vas nešto iznenaditi. Mi smo sada dobili izvještaj o sedmogodišnjem radu Akademije. Možete li vjerovati da je ova Akademija u sedam godina tjedno objavila 1,6 izdanja, rasprava, predavanja javnih, okruglih stolova, otvaranja izbora tjedno učinila u sedam godina. To je najveći izdavač u Republici Hrvatskoj i najveći organizator znanstvenih rasprava u Republici Hrvatskoj. Prema tome, ja vas molim da uzmete u obzir tu okolnost. Vi ćete dobiti naš ljetopis vrlo brzo, kad budemo podnosili izvještaj pa ćete vidjeti koliki je to ogromni rad. Problem Hrvatske akademije je što nas nema u medijima, a u medijima nas nema zato jer nema skandala. Kad bih ja svoga kolegu zgrabio za vrat sve bi novine o tome pisale, ali kad Akademija održi skup evo sutra, dame i gospodo znate šta je tema okruglog stola koji moje znanstveno vijeće radi, izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum građanske inicijative. Jel to moderna tema? Prošle godine je bila nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava. Jel to …/Govornik se ne razumije./… tema? Obradili smo korupciju, obradili smo reformu pravosuđa, obradili smo reformu državne uprave, da ne nabrajam šta. Ovo znanstveno vijeće obradilo je 12 tema, izašlo je 12 knjiga. Te smo knjige dostavili odgovarajućim institucijama u Hrvatskoj, one su javne, one su dostupne i mi želimo raspraviti o modernom hrvatskom društvu. Ono što sad ova uprava pokreće to je moja inicijativa i vrlo brzo će krenuti, to su znanstvene rasprave o stanju u hrvatskom društvu pri čemu svaki tko o tome govori, ali neće biti tu samo ljudi iz Akademije nego svi koji se bave određenim područjem. Jer pazite, Akademija je skup pojedinaca koji su vrh svoje struke, ali su pojedinci, a kao vrhovna institucija ona mora ukupiti sve što u ovoj zemlji o nečemu zna i čime se bavi. I naša ideja je sljedeća, da u toj raspravi koju ćemo nazvati Forum Akademije u određenim vremenskim razmacima razmatramo aktualne društvene teme i odgovorimo na četiri pitanja: kakvo je stanje sada, zašto smo u takvom stanju, dobrom, lošem, to ćemo vidjeti, što želimo da bude 2020. ili 2030. i kako do toga doći. Mi ćemo te rasprave vrlo brzo pokrenuti, to će sve biti objavljeno i svak' će moći to dobiti. U ovom području koje ja radim, to je Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, mi smo objavili 12 knjiga koje su dostupne svakome, koje smo dostavili na odgovarajuća mjesta sa točnim prijedlozima, u nekima od njih čak i prijedlozi što bi u zakonu trebalo pisati. Prema tome Akademija radi, nije da ne radi, ona nije toliko vidljiv njezin rad izvan onoga što čini iako mi činimo sve da to napravimo, ali ako budemo dobro praćeni onda će i mediji to znati. Ali zahvaljujem vam na vašim inicijativama, ova uprava će pokrenuti raspravu o tome unutar Akademije, vidjet ćemo kako će rasprava završiti, ali da nećemo biti naš osnivač nešto kaže, a mi se tome oglušujemo, to sigurno neće biti. Šta će biti rezultat ja vam ne mogu reći jer pazite mi smo Akademija gdje su rasprave znanstvene u razredima, u plenumima itd. I samo bih vam htio nešto napomenuti, kad je biskup Juraj Strossmayer pokrenuo osnivanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1861. godine i kad je ovaj Sabor donio odluku o osnivanju onda je zadatak te Akademije bio da bude avangardna i da gleda u budućnost. Oni su bili u ozbiljnom sukobu sa austrijskim carem tada zbog stvari jer Hrvatska nije bila država, htjeli su nacionalni položaj itd. Ova će Akademija taj status zadržati ja vam obećajem, mi ćemo gledati u budućnosti i sad smo u mnogo stvari gledali samo se to ne zna, ali sada se ta aktivnost intenzivira i vi ćete to osjetiti. Ako nas mediji budu pratili to ćete vidjeti, ali naš osnivač uvijek dobiva sve što mi radimo, prema tome moći ćete to saznati. Hvala vam lijepa.